Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, представям на вниманието Ви „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 4 септември 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерски съвет на 5 август 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на външните работи: Константин Димитров – генерален директор на генерална дирекция „Политически въпроси“, и Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека“; от Комисията за защита на личните данни: Кристина Радкова – началник-отдел „Правни становища и международно сътрудничество“; и от Министерството на вътрешните работи: Мария Рангелова – длъжностно лице по защита на личните данни. Законопроектът беше представен от Константин Димитров. България е ратифицирала Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни на 18 септември 2002 г. Възникващите нови предизвикателства за защита на правото на личен живот, със засилващата се роля на новите информационни и комуникационни технологии, нарастващите потоци от лични данни и глобализацията на обработването им се налага Конвенцията да бъде актуализирана чрез приемането на Протокол за изменение на Конвенцията. Преговорите по текста на Протокола финализират с приемането му от Комитета на министрите на Съвета на Европа и е открит за подписване на 10 октомври 2018 г. Документът е израз на постигнатия широк консенсус по въпросите, свързани със запазване на общия и технологичен неутралитет на разпоредбите на Конвенцията, запазване съвместимостта на Конвенцията с други правни инструменти, препотвърждаване на отворения характер на Конвенцията и утвърждаването ѝ като универсален стандарт за защита. С разпоредбите на Протокола се въвежда принципът на справедлив баланс на интереси – публични и частни, а също и на засегнатите права и свободи. Особеност на Протокола е въвеждане на специална закрила по отношение на някои лични данни, като генетични данни, биометрични данни, лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства и присъди, лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, здравен статус, сексуален живот, синдикални организации, религиозни или други убеждения. Предоставят се и възможности на физическите лица да се информират, разбират и контролират процеса на обработката на личните им данни, което е в основата на принципа на прозрачност, заложен в Протокола за изменение на Конвенцията. На основание чл. 37, параграф 3 от Протокола държавите, които ще прилагат временно неговите разпоредби, следва да приемат декларации в този смисъл. България е подписала Протокола на 10 октомври 2018 г. в Страсбург, като е направила декларация за временното му прилагане до неговото влизане в сила. Протоколът подлежи на ратифициране от Народното събрание на основание чл. 85,

без „против“ и „въздържал се“ подкрепи внесения Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при

Отменете гласуването. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

Продължаваме със следващия доклад на Комисията по външна политика. Кой ще представи Доклада? Господин Танев, имате думата.

изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На заседание, проведено на 4 септември 2019 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Протоколa за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, подписан на 10 октомври 2018 г. в Страсбург. Мотивите към Законопроекта бяха представени от Петко Дойков – заместник-министър на външните работи. От Комисията за защита на личните данни присъства госпожа Мария Матева. Конвенция № 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. е първият правно обвързващ международен акт, приет в областта на защитата на личните данни. България е ратифицирала Конвенцията на 18 септември 2002 г. Поради постоянно възникващите нови предизвикателства за защитата на правото на личен живот, особено особено с напредването на научното развитие, бе прието, че за ефективното осъществяване на целите ѝ Конвенцията следва да бъде модернизирана в отговор на засилваща се роля на новите информационни и комуникационни технологии, глобализацията на обработването и нарастващите потоци лични данни чрез приемане на Протокол за изменение на Конвенцията. Документът е израз на постигнатия широк консенсус за изменение на Конвенцията в следните аспекти: запазване на общия и технологически неутралния характер на разпоредбите на Конвенцията; запазване на единството и съвместимостта на Конвенцията с други правни инструменти; препотвърждаване на отворения характер на Конвенцията, чрез който тя има уникален потенциал да бъде универсален стандарт за защита. С разпоредбите на Протокола се въвежда принципът на пропорционалност на намесата, а именно преследването на правомерна цел и постигането на справедлив баланс на интересите – публични и частни, а също така и на засегнатите права и свободи. Специална закрила се предвижда по отношение на определени категории лични данни, като: генетични данни; биометрични данни; лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства и присъди, както и лични данни, разкриващи информация за расов или етнически произход, политически възгледи, членство в синдикални организации, религиозни или други убеждения, здравен живот. На основание чл. 37, параграф 3 от Протокола държавите, които ще прилагат временно неговите разпоредби, следва да представят декларация в този смисъл, която поражда своето действие на първия ден от третия месец след получаването на дипломатическата нота от генералния секретар на Съвета на Европа. Българската страна подписа Протокола, като направи декларация за временното му прилагане до неговото влизане в сила. Разпоредбите на Протокола са в съответствие с Конституцията, с българското законодателство, законодателство, с международните задължения на Република България и с правото на Европейския съюз и не изискват мерки от законодателен характер с оглед на тяхното прилагане. Протоколът за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни подлежи на ратифициране със Закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 6 и 7 от Конституцията на Република България. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни със следната декларация: „Република България ще прилага временно този Протокол в съответствие с член 37, параграф 3 от него.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Откривам разискванията. Колеги, имате думата за изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Ще Ви запозная с: „Проект! ЗАКОН за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни Член единствен. Ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, подписан в Страсбург на 10 октомври 2018 г., със следната декларация: България ще прилага временно този Протокол в съответствие с член 37, параграф 3 от него.“ Моля, режим на гласуване. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедура да преминем към второ гласуване по току-що приетия от пленарната зала Законопроект за ратификация.

ЗАКОН за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни Член единствен. Ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, на лични данни, подписан в Страсбург на 10 октомври 2018 г., със следната декларация: „Република България ще прилага временно този Протокол в съответствие с член 37, параграф 3 от него.“

Започваме с Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Имате думата,

внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди внесения от Министерския съвет,

Доклада се съдържа информация, анализ и оценки за рисковете, опасностите и заплахите за реализиране на ефективна политика в защита на националната ни сигурност. Годишният доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. има съществено значение за информирането на публичните институции и гражданските организации и в други държави, както и на структурите на НАТО, Европейския съюз и на международните организации относно политиката за сигурност на Анализирани са процесите от вътрешен и външен характер, които оказват съществено влияние върху националната сигурност и са направени изводи за състоянието и основните насоки за развитието ѝ. В Доклада се съдържа оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност в областта на финансовата икономическата система, външната среда за сигурност, сигурността в областта на енергийната, образователната система, миграционните и бежански аспекти на националната сигурност. Анализирани са и политиките за защита на националната сигурност, в които са отразени и тези в областта на правосъдие и вътрешен ред, отбрана, киберсигурност, противодействие на корупцията и миграционните и бежански аспекти и влиянието им върху националната сигурност. Подчертано е, че борбата с корупцията е изведена на институционално ниво. Доклада подробно са представени дейностите, резултатите и постиженията от първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Направен е извод, че поставените цели са успешно постигнати. Отбелязано е, че по общо признание на съюзническите и партньорски страни, активната политика на нашата страна за добросъседство, разбирателство, междудържавен диалог със страните от Западните Балкани са създали авторитет на Република България като уважаван и търсен фактор в региона за трайно решаване на дългосрочни проблеми и за формиране на стратегически перспективи за двустранни и многостранни отношения. Отчетено е активното участие на страната в световната антитерористична коалиция и създаването на организация за изпълнение и спазване на мерките, разработени в Националния план за противодействие на тероризма. сигурност“ осъществява сътрудничество и непрекъснат обмен на информация в режим 24/7 с компетентните държавни структури и със службите, ангажирани с противодействие на тероризма във всички държави от Европейския съюз и НАТО. Обмен на информация се осъществява осъществява и в многостранен формат чрез участие в заседанията на Работната група „Тероризъм“ на Съвета на Европейския съюз и чрез създадената по инициатива на Европол мрежа за обмен на информация за пътуващи терористи. Граничната сигурност и граничното управление са посочени като трайни приоритети в областта на сигурността и миграцията. Приетите изменения и допълнения в Закона за чужденците България хармонизират българското законодателство с достиженията на Европейския съюз в областта на миграцията. Осигурява се и ефективна охрана на държавната граница. Ефективно работи съвместният тристранен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество

При координирани съвместни действия са проведени 31 широкомащабни специализирани операции за противодействие на нарушения и престъпления във фармацевтичния сектор, търговията с месо, с петролни продукти, течни акцизни стоки и др. В Доклада е отбелязано, че през 2018 г. е приет Законът за мерките срещу изпирането на пари. Активна е дейността, която е осъществена по подготовка на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, приет в началото на 2018 г., с който се цели превенция за изпирането на пари, финансирането на тероризма, борбата с корупцията, увеличаването на капацитета и анализ и обмен на информация. С приетия през 2018 г. Закон за частната охранителна дейност се цели подобряване на професионалния капацитет на охранителните фирми и повишаване качеството на предлаганата охранителна услуга. Изграден е Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите на упражняващите охранителна дейност. цел подобряване организацията на работата и повишаване на ефективността от превенцията и опазване на обществения ред МВР работи по утвърдени правила и план за противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма полицейско присъствие. Активизирана е конкретната работа по общата и индивидуална превенция по отношение на младежката и детската престъпност. Засилени са мерките и концентрацията на сили в районите на училищата. Активно се работи за укрепване на кадровия ресурс, ангажиран с противодействие на престъпността.

първата по рода си в България цялостна система на база световно утвърдени иновативни ГИС технологии, която позволява сложна интеграция с други външни и вътрешноведомствени системи за изготвяне на криминални анализи, както и за представяне на обща оперативна картина в реално време за управление на кризи и бедствия. Като заплаха за националната сигурност са посочени организираната престъпност, ДДС измамите, контрабандата на тютюн и тютюневи изделия, инвестирането на капитали със съмнителен произход, измамите с фондове на Европейския съюз, корупцията, трафика на наркотични вещества, трафика на хора, фалшификацията на електронни платежни инструменти, престъпленията против собствеността и личността. Отразено е, че битовата престъпност, кражбите, грабежите и противозаконното отнемане на автомобили оказват най-съществено влияние върху чувството за сигурност на гражданите.

През 2018 г. нивото на разкриваемост се е увеличило с 2,3% до 46% от всички регистрирани престъпления. Отчетен е спад на престъпността срещу собствеността, като през 2018 г. те са с 12,3% по-малко в сравнение с 2017 г., а намалението при грабежите е с 19%, при измамите с 16,2%, а при кражбите с 12,4%, като разкриваемостта е 33,6%, което е увеличение с 2,6 процентни пункта спрямо 2017 г. Съществен проблем са телефонните измами, обект на които са предимно възрастни хора, но в сравнение с 2017 г. е отчетен спад със 17,2%. Основна заплаха за гражданите и демократичните основи на обществото в Доклада е посочена организираната престъпност. Основните ѝ проявления са свързани с посегателства върху фиска, незаконно превеждане на хора през граница, киберсигурността, трафика на наркотици, хора, оръжие, културни ценности, контрабандата и други. Направен е и анализ на рисковете и опасностите за националната сигурност от корупция, чиито проявления са в секторите с голям материален ресурс, в приходните администрации, участие на държавни и общински служители в паралелни частни сдружения и фирми. Криминалният пазар на незаконно отнети МПС е свит значително и е на едно от най-ниските си нива през последните три десетилетия.

Независимо от наблюдаваното значително намаляване на миграционния натиск след „затваряне“ на Балканския маршрут на миграционния поток през 2017 г. страната ни е домакин на редица съвместни операции на Фронтекс и осъществява обмен на информации с Националните координационни центрове на страните – членки на Европейския съюз. При проведени операции по противодействие на трафика на културно-исторически ценности е осуетен износът на предмети с висока културно-историческа стойност. Пресечени са 4 трансгранични канала за трафик на културно-исторически ценности. Доклада е отчетена добрата координация и сътрудничество между органите на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ДАНС, прокуратурата и партньорските служби в областта на борбата с контрабандата, както и в защита на вътрешните фискални интереси, които са изведени от Европол като приоритет на Европейския съюз. на Министерството на вътрешните работи Национален съвет по превенция на престъпността в отчетния период е разработил и изпълнява мерки за противодействие и превенция на конвенционалната престъпност, насочени към най-уязвимите групи от населението. Продължава действието си превантивната програма „Детски полицейски управления“ и по нея се обучават деца в три модула. Специално внимание е отделено и на полицейското присъствие в районите с висока концентрация на престъпност и в малките и средно населени места. Очертани са и приоритетите на Министерството на вътрешните работи, като гранична сигурност, повишаване способностите за противодействие на тероризма и радикализацията, противодействие на престъпността, повишаване на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от полицейските органи на МВР, международно сътрудничество и интегритет в борбата срещу рисковете и заплахите за националната ни сигурност. В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Маноил Манев. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., ведно с Проект на решение

Продължаваме със следващия доклад – Комисията по външна политика. Заповядайте, уважаеми господин Манушев.

дами и господа народни представители! Представям Ви: „ДОКЛАД на Комисията по външна политика относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На заседание, проведено на 4 септември 2019 г., Комисията по външна политика разгледа Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. и Проект за решение за приемането му от Народното събрание. Годишният доклад беше представен от секретаря на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев. Частта „Външна политика и сигурност“ представи Петко Дойков – заместник-министър на външните работи. В обсъждането участваха господин Димитър Георгиев – председател на Държавната агенция „Национална сигурност“, и господин Атанас Атанасов – председател на Държавната агенция „Разузнаване“. Годишният доклад е изготвен и внесен в Народното събрание в съответствие с разпоредбите на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

рисковете и заплахите в сферата на сигурността през 2018 г. Очертани са тенденциите за развитието на рисковете за националната сигурност и политиките, предприети за справяне с тях. Доклада се съдържат оценки на външнополитически събития в глобален и регионален план и в рамките на членството на страната в Европейския съюз и в НАТО. Представена е работата в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност. Отчетено е първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, като са представени и резултатите от шестте междупарламентарни конференции на Парламентарното измерение. С Доклада са представени действията и мерките, предприети от българската държава за справяне с рисковете за националната сигурност от външнополитически характер. Подробно се анализира външната среда на сигурност, която през 2018 г. запазва своята сложност и динамика. Направените анализи се отнасят до: участието на Република България в процесите на сътрудничество в областта на отбраната в Европейския съюз и в НАТО; продължаващата българска позиция за подкрепа на териториалната цялост и суверенитета на Украйна; прякото участие сътрудничество в Европа в неразрешените кризи и процесите на дестабилизация. От особено значение остава ролята на България за стабилизиране на междудържавните междудържавните отношения и отстояването на принципа за ненамеса във вътрешните работи на други държави. Подчертана е позицията на Република България относно засиленото сътрудничество между НАТО и Европейския съюз при оказване на подкрепа за страните от Западните Балкани. България продължава активната си ангажираност в многостранен план за противодействие на тероризма. В рамките на дискусията народните представители взеха отношение, както следва: господин Кристиан Вигенин отбеляза, че форматът на Доклада е по-скоро стандартен и според него трябва да се наблегне в бъдеще на препоръки по съдържанието. Също така е необходимо да се акцентира върху вътрешните аспекти на националната сигурност, като решаване на демографската криза и по-агресивна стратегия по този въпрос, което правителството не адресира в достатъчна степен. Господин Владимир Тошев подчерта, че Докладът е структуриран консервативно и даде положителна оценка относно експертизата на Доклада. Той посочи, че по темите на външната политика и отбраната е работено много подробно, а въпроси а въпроси като демографската криза могат да бъдат разглеждани в дългосрочен план. Господин Тошев призова членовете на Комисията да се отнесат надпартийно при разглеждането на Доклада в съответните парламентарни групи. На свой ред господин Георги Михайлов отбеляза, че тенденцията е за закъснение във времето при обсъждането на подобни доклади предвид динамиката на събитията. В тази връзка стои въпросът за външната политика на България в Югоизточна Европа и по-специално по откритите въпроси, свързани с Република Северна Македония. Господин Юлиан Ангелов също наблегна на демографската криза и проблемите с работната сила, като отправи препоръка към представителите на съответните служби да предложат механизми за по-съкратени процедури при разглеждането на документи за работа и гражданство. В отговор на въпросите, повдигнати от народните представители, заместник-министър Петко Дойков подчерта, че страните от Югоизточна Европа присъстват осезателно в Доклада, както политиката ни за Западните Балкани, членството на Република Северна Македония в НАТО и прочее. Акцентът в Доклада не е съсредоточен върху двустранните отношения поради динамиката на събитията в региона. Господин Георги Кръстев допълни, че за подготовката на Годишния доклад важна роля имат препоръките от комисиите, както и опитът, предаден от Европейския съюз при управление на кризи и прочее. В процес е провеждане на стратегически преглед на системата за национална сигурност и отбрана, който ще се вземат предвид динамично развиващите се събития, като например в отношенията с Република Северна Македония, които са претърпели промени след приключване изготвянето на настоящия доклад. В заключение господин Пламен Манушев изрази задоволство от представения доклад, като подчерта широкия обхват от теми, засегнати в дълбочина. Въз основа на проведеното обсъждане, като има предвид, че с Доклада се постига основната цел за обективна информираност на Народното събрание и обществото за резултатите от провежданата политика в областта на сигурността, Комисията по външна политика с 10 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме с решение Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г., г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г., г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. Мотивите към Проекта за решение бяха представени от господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Основна цел на Доклада е да представи оценките на изпълнителната и на законодателната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период. Годишният доклад за националната сигурност има съществено значение за информиране на публични институции и граждански организации в други държави, както и на структури на НАТО и Европейския съюз и на международни организации относно политиката за сигурност на Република България. Представянето на средата за сигурност по приоритети и политиката на българската държава са съобразени с динамиката на рисковете и опасностите, съответно с предприетите от институциите действия през разглеждания период. Съществено място в Доклада е отделено на проблемите в сферата на демографията и на някои особено важни аспекти от социалната сигурност, посочени са предизвикателствата и постигнатите решения през 2018 г. в сферата на енергийната сигурност, а темата за противодействието на корупцията присъства на институционално ниво. На основание чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност одобреният от Министерския съвет Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. е предложен за разглеждане и приемане от 44-тото народно събрание. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по бюджет и финанси с 11 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме с решение Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.,

Докладът на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Имате думата, уважаеми господин Стойнев.

Докладът беше представен от господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет и съветник в политическия кабинет на министър-председателя. На заседанието присъстваха и господин Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи, и госпожа Наска Алипиева – директор на дирекция „Анализ и политики“ в Министерството на вътрешните работи. На основание чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност се предлага на Народното събрание на Република България да приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. В мотивите по Годишния доклад се посочва, че основната му цел е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2018 г, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период. Вносителите посочват, че съществено място в Доклада е отделено на проблемите в сферата на демографията и на някои особено важни аспекти от социалната сигурност, като политиката за връщане в училище на деца, които по една или друга причина са отпаднали от образователната система. Подчертава се, че за разлика от предишните годишни доклади за състоянието на националната сигурност на Република България в представения доклад за 2018 г. темата за противодействието на корупцията присъства на институционално ниво и основание за това става фактът, че през 2018 г. влиза в сила новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С него е създадена Комисия, която представлява независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България. Посочва се, че са представени в основни линии дейностите, осъществени от министерства и ведомства в съответствие с техните функционални задължения с оглед на изпълнението на Стратегията за национална сигурност на Република България. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 5 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ и 2 гласа „против“ на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.“ Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев. Продължаваме с Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Доклада на Комисията по енергетика? Продължаваме с Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, представям Ви:

На свое редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г., съвместно с Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. Докладът, представен от Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет, се състои от три раздела – Оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност, Политики за защита на националната сигурност и Основни изводи за състоянието на националната сигурност, като икономическата сигурност е засегната във всеки един от тях. Анализирани са основните макроикономически показатели – БВП, брутната добавена стойност и средногодишната инфлация. Отчетена е и благоприятна динамика на пазара на труда, потвърдена и от намаляването на коефициента на безработица; повишаване на цените на храните с 1,8%, на енергийните стоки с 6,4% и на услугите с 4,3%; значително свиване на инфлацията на годишна база, повлияно от спада в международните цени на суровия нефт. Направени са изводи за изпреварващ ръст на вноса. Засегнато е влиянието върху икономиката ни на туризма, продължилата забрана на Руската федерация за внос на определени продукти, Brexit, преките чуждестранни инвестиции. След представяне на Доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 11, „против“

през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На свое заседание, проведено на 23 юли 2019 г., Комисията но правни въпроси обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902 00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На заседанието присъства господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурност към Министерския съвет. Докладът беше представен от господин Георги Кръстев, който отбеляза, че основната цел на Доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2018 г., както и за действията, които институциите на държавна власт планират да предприемат през следващия период. В област „Правосъдие“ Докладът отчита дадената положителна оценка на Европейската комисия за напредъка на Република България по Механизма за сътрудничество и оценка, като три от показателите, а именно „Независимост на съдебната система“, „Правна рамка“, и „Организирана престъпност“, се считат за приключили, а по останалите три – „Продължаване на съдебната реформа“, „Корупция на високо ниво“ и „Корупция на местно ниво и по границите“, се отбелязва значителен напредък. В Доклада се акцентира върху темата за противодействието противодействието на корупцията и влизането в сила през 2018 г. на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се създаде независим, специализиран и постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията. Значими положения, уредени със закона, са разширяването на кръга от лицата, задължени да подават декларации, и прецизиране на обстоятелства за деклариране. С него се оптимизират правилата за деклариране и проверката на имущественото състояние, както и се дефинира обвързаността между проверката на имуществените декларации и производството по отнемане на незаконно придобитото имущество. Във връзка с националната сигурност са отбелязани приетите на 12 юни 2018 г. промени в Закона за съдебната власт, с които се оптимизират разпоредбите относно проверката на имуществените декларации на магистратите, уеднаквяване на правилата по обжалване на кадровите решения за назначаване на административните ръководители и техните заместници и прецизиране на разпоредбите за атестирането на магистратите. Обърнато е внимание и на законодателните промени в Наказателния кодекс относно въвеждането в националното законодателство на разпоредбите относно обезпечаване и конфискация на средства за облаги от престъпна дейност, правото на достъп до адвокат в наказателното производство и производството по европейска заповед за арест. В обсъждането взеха участие народните представители Крум Зарков и Филип Попов. Те посочиха, че няма да подкрепят Доклада, като изразиха несъгласие с водената управленска програма и обърнаха внимание върху общото състояние на застрахователния пазар, миграцията на населението и риска от разпространение на африканска чума по свинете. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, 5 гласа „против“ и без „въздържал се“ подкрепи Годишния доклад за състоянието на националната

Уважаеми господин Председател, искам да гласуваме процедура по допуск на Главния прокурор на Република Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата. Гласували

Уважаеми заместник-председатели на Народното събрание, уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ако съм закъснял, моля да бъда извинен с няколко минути. Темата на изслушването е такава, каквато ми е съобщена, и такава, каквато съм разбрал от медиите. Влизам в движение и, доколкото разбирам, темата на изслушването е свързана с осъществяването от прокуратурата разследване за престъпление против Републиката. По отношение на информацията, която може да Ви бъде предоставена на този етап, а и въобще информацията, която може да Ви бъде предоставена: налице са две законови разпоредби, които я ограничават. Първата е Разпоредбата на Закона за съдебната власт. По силата на Закона за съдебната власт и Разпоредбата на чл. 84, т. 16, както и Решението на Конституционния съд от 2017 г., Решение № 6, Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство. Същевременно действа и разпоредбата на чл. 198 от която изисква разрешение от наблюдаващия прокурор. Независимо от тези две разпоредби и съответно със стремежа, и разбира се, задължението от моя страна, от една страна, законът да не бъде нарушен, но, от друга страна, да бъде оказано необходимото уважение и правото на информираност на Народното събрание, ще ми позволите да представя пред Вас възможните факти, които могат да бъдат представени, без да бъдат нарушавани тези разпоредби и, разбира се, те да са в границите на това, което е разрешено от наблюдаващия прокурор, с каквото разрешение, със съответни граници, разполагам писмено. Както вече беше обявено, досъдебното производство е започнало на 3 юли тази година. До настоящия момент извършените действия по разследването по това досъдебно производство, което се води в Специализираната прокуратура, са следните: извършените са 11 претърсвания на помещения, адреси, всяко от тези претърсвания е извършено с предварително разрешение на съдия от Специализирания наказателен съд. В хода на претърсването са иззети компютърни конфигурации и документи. На второ място, извършени са пет броя претърсвания на моторни превозни средства, тоест притежавани автомобили от лица отново с предварително разрешение на съдия; извършени са осем лични обиска на лица, като всеки от личните обиски е с предварително разрешение на съдия от Специализирания наказателен съд; разпитани са 15 свидетели – двама от тези свидетели са разпитани пред съдия; лица са били задържани по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи. След като е направена преценка на целия обем доказателства в резултат на тези действия по разследването, като, разбира се, за всички е ясно, че действията по разследването продължават и към настоящия момент и ще продължават, в качеството на обвиняем е привлечено едно лице. Лицето е Николай Малинов – това вече е публично известно, български гражданин, който е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 105 от Наказателния кодекс. Взетата мярка за неотклонение е парична гаранция в размер на 50 хил. лв., наложена му е забрана да напуска страната. Не по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, а по реда на Закона за чужденците в Република България вчера бе съобщено, че е наложена ограничителна мярка за едно лице. Това лице е руският гражданин Леонид Решетников, на когото председателят на ДАНС е забранил влизането в страната за срок от 10 години. Днес е наложена ограничителна мярка на още едно лице и това е Константин Малофеев със същата ограничителна мярка – забрана за влизане на територията на Република България за период от 10 години. Това, което бе съобщено вчера. Разследването е започнало като разследване за пране на пари – канал на финансиране. В хода на това разследване са установени парични потоци, които парични потоци стигат до определено лице или определени търговски дружества, или до определени обществени организации. Конкретното лице, за което става дума, повтарям още веднъж, е лицето Николай Младенов – Малинов, извинявайте. Не сме събрали каквито и да е доказателства по отношение на други лица. Както казах, извършен е значителен обем действия по разследването, но преценката, а и цялостното разследване е била насочена именно по отношение на дейността на това лице. Най-общо казано започналото разследване, което е било свързано със схема за финансиране – направо казано пране на пари, в крайна сметка е показало, че една немалка част от тези парични потоци са адресирани от чужда страна, адресирани са от чужди организации, адресирани са или са инициирани от ръководители на чужди организации и са насочени към обвиняемия. Насочени са към него, към търговски дружества, които са контролирани от него. Под „контролирани“ имам предвид негова собственост под една или друга форма. Установено е, че тук не става дума за финансиране, което е с пряка или с единствена търговска цел, установено е, че това финансиране е насочено към реализиране на определени дейности на територията на Република България и изпълнение на определени задачи от обвиняемия. Основната част от тези задачи е свързана с преориентация на българската външна и вътрешна политика и задачи, които са свързани с информация за дейността на държавни органи с оглед на неговите широки обществени, политически, а, разбира се, и лични контакти.

другата организация – мисля, че тя там има статут на съответна институция, руският Институт за стратегически изследвания. Така че повтарям още веднъж, става дума за финансиране, което финансиране общо взето е предназначено, доколкото може да се каже с оглед спазване на всички законови ограничения, но съвсем ясно трябва да се каже, че това е трансфер на финансови средства, които са насочени за реализиране на определени интереси в Тези интереси, както казахме, са свързани с области от българския политически и обществен живот, с дейността на български държавни органи и най-общо казано представляват финансиране на мероприятия, които пряко засягат българската национална сигурност. Достатъчно е да спомена само един доклад или един документ, който бе намерен при претърсването вчера и който бе публично оповестен, разбира се, в рамките, в които това е възможно, с разрешението на наблюдаващия прокурор. Въпросният доклад представлява докладна записка, изготвена от обвиняемия в качеството му на председател на Национално движение „Русофили“ в Република България относно необходимата геополитическа преориентация на България текстът е на руски език, или това, което ние наричаме „Проектът „България“. Той съдържа комплекс от политически, икономически мероприятия, начин на финансиране на политическите мероприятия, които най-общо взето са свързани с промяна на съществуващата обществено-политическа обстановка, външна политика, поява на нов политически субект, който има определени цели и което е свързано с определени чужди интереси. Това мога да кажа на този етап. Ако позволите, при цялото уважение към Народното събрание с оглед на всичко това, което се каза, би следвало да заявя и още нещо. Беше казано в публичното пространство, че това е преследване за идеи. Моето мнение и мнението на колегите, които работят по делото е, че това не е преследване за идеи, защото, когато идеите се налагат с пари и с влияние и са насочени срещу националната сигурност на България, това е престъпление. На второ място, независимо от всичко онова, което е свързано в настоящата политическа обстановка – предстоящи местни избори и всичко друго, аз не мога да се съглася с твърдението, че това представлява политическа акция, която политическа акция е свързана с предстоящи местни избори, печелене на политически дивиденти или прочие. Не защитавам никого, нито обвинявам някого от политическите сили. Това, което ние правим, е да се опитваме да си вършим работата. Още нещо: 9-и, 10-и, такова е наказателното производство. И още нещо – мога да го кажа съвсем ясно, това не е атака срещу Движение „Русофили“. Обвиняемият е председател на това Национално движение, но отговорността, която той следва да носи според нас, на практика е отговорност за неговите лични действия. Фактът, че Движението е било използвано от него за реализация на определени цели, които съответно са и финансирани, не означава, че ние трябва да хвърлим сянка или да преследваме за идеи членовете на това движение. този начин, разделение на българското общество или опит за разделение на русофили и русофоби, както бе казано. Защото в крайна сметка в случая става дума не за това на чии чужди национални интереси служиш, а става дума за това, че увреждаш българските национални интереси, и то в посока, която е доста различна, обратна и противна на тази, която и Вие сте приемали и гласували в тази зала като насоки, най-общо казано, на българското развитие. Най-после бе направено искане да се представят неоспорими факти. При цялото ми уважение към това искане и към автора му по отношение на представянето на неоспорими факти, неоспорими факти се представят пред съд. Те не се представят пред други държавни органи, не защото тези органи трябва да бъдат омаловажавани и да не бъдат уважавани, а защото такава е Конституцията на страната. И още нещо, ако ние сме започнали това разследване, сме с ясната отговорност, че трябва да представим неоспорими факти пред българския съд и ще се опитаме да го направим. Това са рамките, в които мога да предоставя информация. Ако има въпроси, пак в тези рамки, готов съм да отговарям. Ще предоставяме периодично информация за разследването дотолкова, доколкото това е възможно да бъде направено, но, уверявам Ви, опитваме се да покажем, а с действията си го показваме, защото зная какво правят моите колеги в момента, зная какво правят колегите от Държавната агенция „Национална сигурност“, зная какво правят и служителите от Министерството на вътрешните работи и стремежът ни стриктно спазване на закона. Ние не можем да отговорим на всичко онова, което се казва в публичното пространство, но ние сме със съзнанието, че трябва да си свършим работата. Съзнанието, че трябва да си свършим работата означава да реагираме срещу всяко посегателство на националната сигурност, независимо от това от коя страна то идва. Ще го повторя още веднъж, става дума за поставяне в услуга и получаване на финансови средства. Обвинението касае не чужда държава, а чужди организации. Обвинението, ще го повторя за трети път, не за Вас, а за българските граждани, не касае хилядите членове на Общественото движение, а касае едно лице, което е използвало и Движението да налага идеи, само че срещу пари. само че срещу пари. Арестите са извършени в стриктно спазване на Закона за Министерството на вътрешните работи. Ако считате, че този закон нарушава човешките права, във Ваша власт е да го промените. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Цацаров. Колеги, с това завършваме. Продължаваме по точката, която разглеждаме – това е Докладът на Комисията по земеделието и храните. Имате думата, уважаема госпожо Белова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по земеделието и храните относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 17 юли 2019 г., на което обсъди цитирания доклад. В заседанието на Комисията взеха участие: Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет, и Васил Ризов – директор на дирекция „Сигурност“ в Министерството на земеделието, храните и горите. Докладът беше представен от Георги Кръстев. частта, която касае земеделието, рибарството и горите, Докладът представя основни констатации за състоянието в сектора, съществуващите рискове, извършените дейности и предприетите мерки. Подчертана е ролята на селското за обезпечаване на достатъчно количество продукти и храни за населението и за безопасността на храните по хранителната верига. Отбелязано е стабилното развитие на аграрния отрасъл. Посочен е ръст на годишна база на физическия обем на произведената продукция, с изключение на някои направления в растениевъдството, като маслодайни семена, протеинови култури и зеленчуци поради неблагоприятни за съответните култури агрометеорологични условия. Отчита се спад от 4,3% спрямо 2017 г. на брутната добавена стойност от отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ поради по-ниските изкупни цени през годината на някои земеделски продукти. Направена е констатацията, че стабилните производствени резултати на аграрния сектор и съществуващите възможности за доставка на хранителни продукти в условията на либерализиран пазар гарантират липсата на значими рискове за продоволствената сигурност на страната. Особено внимание е отделено на заплахите за състава, структурата и функционирането на горските екосистеми като един от основните фактори за запазване на високото качество на околната среда и природните ресурси. Отчетено е, че за 2018 г. опожарените горски територии и преките щети от горски от горски пожари са многократно по-ниски в сравнение със средногодишните показатели за последните години, благодарение на превантивната дейност и вложените финансови ресурси за специализирана техника, обучение и създаване на доброволни формирования. За сравнение, преките щети от пожари в горските територии през 2018 г. са оценени на 39,3 млн. лв., при средни стойности от около 5 млн. лв. за последните 10 години. Благодарение на проведените санитарни сечи е отчетено намаляване на нападнатите от корояди и фитопатогенни гъби площи с иглолистни култури с 65% в сравнение с тези през 2017 г. По отношение на рисковете, свързани с усложнената епизоотична обстановка, се отбелязва, че през 2018 г. са налице значими финансови щети за сектор животновъдство, нарастващи разходи за превенция и контрол и ограничен достъп на български производители до традиционни пазари в резултат на епидемии, като високопатогенна инфлуенца по птиците и чума по дребните преживни животни. През периода е следено развитието на африканската чума по свинете, което поради своите високи нива на смъртност, липсата на лечение и ваксина е едно от най-опасните заболявания при домашните и дивите свине. Отделено е внимание на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД, което поддържа и експлоатира Държавния хидромелиоративен фонд и стопанисва съоръженията за предпазване от вредното влияние на водите. Отбелязва се, че се извършва редовно почистване на участъците около мостове около мостове и други пътни съоръжения. При пролетното пълноводие водните обекти са под наблюдение от служители на Дружеството, извършва се постоянен контрол на водните нива и при нужда се предприемат необходимите превантивни мерки. С цел повишаване сигурността по охраната на язовирите, определени като стратегически обекти или обекти от критичната инфраструктура, са предприети мерки по актуализация на аварийните планове и плановете за охрана, както и за разработване на планове за противодействие на тероризма. По отношение на дейността на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ е отбелязано, че през 2018 г. защитената територия е 17 млн. дка в осем области. Дейността е осъществявана чрез активни въздействия с противоградови ракети и наблюдение на атмосферните процеси с доплерови радарни станции, които осигуряват непрекъснат мониторинг на атмосферата, като получената информация служи за ранното предупреждение за опасни метеорологични явления. Отчетено е, че активният сезон през 2018 г. се е характеризирал с висока степен на градова активност. Отбелязани са рисковете за здравето на населението и за екологичната и икономическата сигурност, свързани с употребата и разпространението на нелицензирани и на забранени в Европейския съюз препарати за растителна защита. Посочено е, че продължават констатациите на контролни органи за наличие в търговската мрежа на храни, които не отговарят на стандартите за качество. Продължават практиките за незаконен дърводобив в общински, държавни и частни гори, обусловени от наличието на нерегламентирани обвързаности между нарушители и контролни органи. Като устойчив негативен фактор за развитието на целия отрасъл остават неправомерните практики при усвояване на национални и европейски субсидии. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че няма да подкрепят Доклада и отбелязаха, че той изглежда формален и не са отчетени препоръките от предишни години. Обърнаха внимание, че в Доклада отново липсва анализ на рисковете, свързани със замърсяването на почвите с радиация, химикали и други и не е отчетена ролята на Селскостопанската академия, която има ангажименти към националната сигурност като структура, която може да направи експертиза и да отправи препоръки в случай на криза, свързана с подобно замърсяване. Заявиха, че в Доклада липсва баланс. Отделено е голямо внимание на проблемите, свързани с горските пожари, но липсва анализ на рисковете за земеделието и мерките за тяхната превенция. В заключение Георги Кръстев отбеляза, че отправените препоръки ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващите доклади. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 12 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ подкрепи Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г., и предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за приемане на Доклада.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Белова. Следва Доклад на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Заповядайте, господин Ячев. Благодаря

Парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 г., разгледа Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.,

касаеща превенцията и противодействието на корупцията, включена в раздела „Политики за защита на националната сигурност на Република България“, направление „Правосъдие и вътрешен ред“. Прави впечатление, че на дейността, свързана с борбата с корупция, е отделено значително малко внимание в Доклада и много от нейните проявления не са намерили отражение в него. Особен акцент в Доклада е поставен на мероприятията, предприети от структурите на МВР, както и че са увеличени щатните бройки в специализирания му отдел, като с това се цели подобряване на организацията на работата по противодействие на корупцията в съдебната система, държавната и общинската администрация, както и предотвратяването и разкриването на корупционни престъпления. Въпреки че са посочени настъпилите законодателни реформи под формата на приемане на нов антикорупционен закон (Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), не е отделено място на специализирания, новосформиран през 2018 г. орган – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и на осъществената от него дейност.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество като орган, който следи и осъществява борбата с корупцията, трябва да бъде задължително отразен в Доклада, вземайки предвид факта, че той действа от началото на 2018 г., тоест попада в обхвата на Доклада. на Доклада. Господин Ячев акцентира върху необходимостта от засилване на превенцията, която само е спомената мимоходом в Доклада. Госпожа Кристина Сидорова изтъкна също, че е изключително притеснителен фактът, че 41 държавни служители са задържани през изминалата година. Господин Милко Недялков добави, че и секторът „Конфликт на интереси“ не е влязъл в Доклада като приоритетна тема. Господин Борис Ячев също изрази мнение, че липсва важен аспект, свързан с противодействие на корупцията, а именно информация за дейността на КПКОНПИ, отчетена в Годишния им доклад, който беше разгледан и приет от Народното събрание, като в него бяха посочени и отделни индикатори, които със сигурност биха оказали влияние върху националната сигурност. След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: с 5 гласа „за“; 2 гласа „въздържал се“ и без гласове „против“, предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018

Заповядайте, господин Милушев.

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 17 юли 2019 г., бе обсъден Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република

Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Георги Кръстев – съветник към политическия кабинет на министър-председателя на Република България и секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който очерта и основните цели на Доклада. Господин Кръстев заяви, че внасянето в Народното събрание на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. е в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и на т. на т. 185 от актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание. Основна цел на Доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2018 г., за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период. Беше отбелязано, че Годишният доклад има съществено значение за информирането на публични институции и граждански организации в други държави, както и на структури на НАТО и Европейския съюз, на международни организации относно политиката за сигурност на Съществено място в Доклада е отделено на проблемите в сферата на демографията и на някои особено важни аспекти от социалната сигурност, като политиката за връщане в училище на деца, които по една или друга причина са отпаднали от образователната система. При представянето на Доклада бе споменато, че в подготовката му са били включени експерти от всички министерства, службите за разузнаване и сигурност и представители на академичната общност. Обърнато бе внимание и на основните дейности, осъществени от министерства и ведомства в съответствие с техните функционални задължения с оглед на изпълнението на Стратегията за национална сигурност на По отношение на провежданите политики в сектор „Транспорт“ в Доклада е отбелязано, че и през 2018 г. основен приоритет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е развитието на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси и реализирането на железопътните проекти. Наблегнато е и на възможностите за ускорена модернизация и подобряване на предоставената услуга от „Холдинг БДЖ“ ЕАД, както и на погасяването на натрупаните задължения на Холдинга. При прегледа на политиките в сектор „Съобщения“ е отчетено, че е приет Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, чрез който се подобряват условията за развитие на високоскоростни мрежи и развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения.

и на Съвета за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза, с което са се създали условия за стартиране работата по предоставяне на на 5G услуги в Република България и насърчаване на ефикасното ползване и гарантиране на ефективното управление на ограничените ресурси. В хода на дебатите по Доклада отношение взеха народите представители Станислав Иванов, Дискусия предизвикаха темите, свързани с безопасността на движението по пътищата, сигурността в железниците, авиационната сигурност, въвеждането на ТОЛ системата за таксуване по платената по платената пътна мрежа и нарушаването на функционалностите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа

ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Милушев. Следва Доклад на Комисията по околната среда и водите. Заповядайте, господин Грудев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019г. На редовно заседание, проведено на 5 септември 2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа и обсъди Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На заседанието присъстваха: господин Георги Кръстев – съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, и госпожа Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите. Господин Георги Кръстев представи Годишния доклад за национална сигурност на Република България през 2018 г., като подчерта, че изготвянето на Доклада е утвърдена практика за запознаване на обществото и гражданите с оценката на правителството за основните рискове, опасности и заплахи за националната сигурност, за мерките, които са предприети в нейна защита, и очакваните тенденции. Той посочи, че темите за състоянието на околната среда след 2011 г. традиционно присъстват в Годишния доклад в раздела „Отношение човек-природа“. Това дава добра възможност за извършване на оценки за политиката по опазване на околната среда в интерес на гражданите и с оглед защита на националната сигурност. От името на Министерството на околната среда и водите отношение взе госпожа Атанаска Николова, която поясни, че са участвали със свои представители в рамките на работната група по разработване на Проекта на годишен доклад и препоръчва на народните представители Докладът да бъде приет в този вид. Господин Костадинов направи коментар, че не вижда в резюмето на представянето на Доклада информация за състоянието на водите и водните басейни, в това число и тези за питейно водоснабдяване, като поясни, че по негова информация част от тях са в недобро състояние. Предложи за тези, които към момента не са предназначени за питейни нужди да бъдат провеждани политики, за да се пригодят за питейно водоснабдяване, като уточни, че това има отношение не само към качеството на водите, но и в контекста на промените в климата. Друг въпрос, който липсва в Доклада, според него е трансграничният елемент по отношение на националната сигурност, който е част и от външната политика по отношение на замърсяването, но и по отношение на транспорта на отпадъци. Господин Кръстев подчерта, че безспорно темата за водите е важна и даде разяснения къде в Доклада може да се намери направената оценка за състоянието на сигурността в контекста на отношението човек-природа. Госпожа Ивелина Василева подчерта, че за поредна година темите, свързани с околната среда и националната сигурност, са сериозно засегнати в Годишния доклад предвид рисковете и заплахите, произтичащи от от климатичните промени и риска за човешкия живот и здраве от гледна точка на замърсявания, промишлени аварии и природни бедствия. Изрази мнение, че коментираните въпроси могат да бъдат взети предвид при подготовката на Доклада за следващата година. Изказа препоръка в Доклада за 2019 г., както и досега обстойно да се третират въпросите, свързани с опазване на околната среда, като по отношение качеството на въздуха се обърне внимание не само на замърсяването с фини прахови частици. Господин Генов препоръча в Доклада за 2019 г. да се обърне по-голямо внимание на качеството на контрола. След проведената дискусия и гласуване Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за“, без гласове „против“ и 6 гласа „въздържал се“ подкрепи Проекта за решение и изрази следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за състоянието на национална сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19 , внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г.“ Благодаря. доктор Грудев. Следва Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Веселинов, имате думата. Благодаря Ви, госпожо Председател.

На редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 Докладът е изготвен в изпълнение на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Структурата на Доклада е в съответствие със структурата на актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с решение на Народното през март 2018 г. В Доклада са представени оценките за рисковете, опасностите и заплахите за ефективността и ефикасността на политиките за националната сигурност и предприетите действия от държавните институции за справяне със заплахите в сферата на сигурността. Представени са и анализи за тенденциите за развитието на рисковете за националната сигурност и действията, които държавните институции планират да предприемат през следващия период за справяне с тях. Направени са оценки на вътрешнополитически и външнополитически събития, на процеси по реализиране на международни проекти и на събития в конфликтни зони извън границите на страната. Средата за сигурност е оценена в съответствие с дефинираните национални интереси, като е представена дейността в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност. Очертани са основните задачи в прилагането нормативни и стратегически актове, както и съпътстващи мерки за противодействие на заплахите пред националната сигурност на страната. По отношение на сигурността в областта на регионалното развитие в Доклада са разгледани въпросите, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“, жилищната политика и изпълнението на програмата за саниране на жилищни сгради, реализираните проекти и състоянието на пътната инфраструктура, мерките за геозащита и справяне със свлачищата, състоянието на кадастралната карта и кадастралните регистри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

На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 18 юли 2019 г., беше разгледан Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република

Амелия Гешева – заместник-министър, Татяна Цветанова – директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“, Весела Щерева – парламентарен секретар; от Съвета по сигурността към Министерския съвет: Георги Кръстев – секретар, и Любомила Станиславова – парламентарен секретар на Министерския съвет. От името на вносителя Годишният доклад беше представен от господин Георги Кръстев. Структурата на Годишния доклад е от три раздела. В първия е дадена оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност; вторият обхваща политиките за защита на националната сигурност на страната; в третия са основните изводи за състоянието на националната сигурност и насоки на развитие. Характерното за Доклада е, че са представени дейностите, резултатите и постиженията от първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. За разлика от предходните годишни доклади в представения доклад за 2018 г. темата за противодействие на корупцията присъства на институционално ниво. Рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност, свързани с културното наследство, се отнасят до физическото му опазване. Основните рискове са свързани с охраната на археологическите обекти, ограничените ресурси за опазване на културните ценности чрез навременна и качествена консервация и реставрация, документиране и дигитализация на културните ценности, извършването на постоянен текущ мониторинг и контрол. че нараства потенциалът и престъпното сдружаване сред високите нива на организираните престъпни групи, занимаващи се с трафик на културно-исторически ценности. Увеличава се участието на чужди граждани в незаконния трафик. Наред с традиционните форми за нелегална търговия с ценни предмети се наблюдава и извършването на тази престъпна дейност чрез интернет. При проведените операции по противодействие на трафика на културно-исторически ценности е предотвратен износът на 5566 движими културни ценности, от тях 3042 монети и 2524 антични и средновековни предмети с висока историческа, археологическа и номинална стойност, по предварителна оценка над 20 млн. евро. Пресечени са осем трансгранични канала за трафик на културно-исторически ценности. За изпълнение на задачите по опазване на културното наследство и намаляване на рисковете е необходимо повишаване капацитета на специализираните органи в Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Министерството на отбраната. За да се намали рискът за културното наследство следва да бъде приета предвидената в чл. 5 от Закона за културното наследство Наредба за опазване на културното наследство при бедствия и въоръжени конфликти. В Годишния доклад е посочено, че използването на фалшиви новини и факти цели упражняване на определен контрол и натиск върху обществото и неговите нагласи. Основни проводници и канали за фалшивите новини са социалните мрежи „Фейсбук“, „Туитър“ и интернет комуникациите. По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз на 26 април 2018 г. Европейската комисия публикува съобщението „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“. Въз основа на него е свикан многостранен форум по въпросите на дезинформацията, чиято главна задача беше изготвяне на общ за Европейския съюз Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията като средство за саморегулиране. Заместник-министърът на културата госпожа Амелия Гешева взе отношение по Доклада за частта за развитие на културата и опазване на културно-историческото наследство. По време на дискусията народните представители Нона Йотова и Диана Саватева зададоха въпроси, съответно за хакерските атаки и за извършване на изследвания на влиянието на социалните мрежи върху формирането на ценностната система, на които отговори секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет. След проведено гласуване Комисията по културата и медиите с 12 гласа „за“,

Има ли представител на Комисията в залата? Няма. Продължаваме с Доклад на Комисията по енергетика. Заповядайте,

г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 юли 2018 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерския съвет – Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността; от Министерството на енергетиката – господин Иван Маринов – директор в дирекция „Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации“; господин Росен Симидчиев – съветник. Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. беше представен от господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет. В главата „Енергийна сигурност“ са изложени рисковете и потенциалните заплахи за енергийната сигурност на Република България. Те са породени от следните фактори: - високата степен на зависимост на страната от един доставчик на енергийни ресурси. Местният добив на природен газ за 2018 г. осигурява под 1% от общото потребление на природен газ в страната; - недостатъчната междусистемна свързаност на газопреносната мрежа на Република България с тези на съседните страни. През последните три години се наблюдава значителен напредък в реализацията на проектите за междусистемна свързаност със съседните страни, като през 2016 г. беше въведен в експлоатация интерконекторът България – Румъния, който на практика осигурява доставките на природен газ в направление от България към Румъния. За осигуряване на реверсивен капацитет е необходимо румънската страна да изгради необходимата инфраструктура. Гарантирането на сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация на източниците и на маршрутите е ключов приоритет за България и Европейския съюз. България е неразделна част от развитието на Южния газов коридор чрез проектите си за интерконектори с Гърция и Турция. За повишаване на енергийната сигурност и за превръщането на България в значим регионален енергиен център съществена роля имат инициативите за енергийни коридори юг-север, северозапад, реализацията на проекта за газоразпределителен център „Балкан“, както и продължаване на процесите на проучване и добив на енергийни суровини от собствени находища. Негативен фактор за енергийната система остава нерешеният все още въпрос, свързан с генерирания в миналото тарифен дефицит. Натрупаният ценови дефицит е най-значителен в обществения доставчик на електроенергия „Националната електрическа компания“

законодателни, регулаторни и управленски действия за ограничаването на разходите на обществения доставчик и за осигуряване на допълнителни средства в системата със създаването на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Съществен риск представляват въведените нови екологични норми към централите, изгарящи твърди горива, в изпълнение на изискванията на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и значителното повишение на цените на квотите за емисии на парникови газове през 2018 г. Приетите нови емисионни нива могат да доведат до значителни разходи и/или до преустановяване на експлоатацията на някои от централите. Риск представлява повишената аварийност в топлопреносните мрежи на топлофикационните дружества вследствие на недостатъчните инвестиции за тяхната рехабилитация и модернизация, както и голямата задлъжнялост на топлофикационните дружества към „Булгаргаз“ ЕАД. Характерно за топлофикационните дружества е, че поради спецификата на своята дейност консумират значителни количества природен газ през есенно-зимния период и не заплащат изцяло своите задължения в договорените срокове. След проведената дискусия Комисията по енергетика с 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ подкрепи Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта На свое заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г. На заседанието присъстваха господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, и господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта. Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и беше представен от господин Георги Кръстев. Вносителят подчерта, че Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. е значителното по обем представяне на дейностите, резултатите и постиженията от първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз и обхваща основните проблеми и решения в сферата на националната сигурност през 2018 г. Анализирани са процесите от вътрешен и външен характер, които оказват съществено влияние върху националната сигурност и са направени изводи за състоянието и основните насоки за развитието ѝ. Съществено място в Доклада е отделено на проблемите в сферата на демографията и на някои особено важни аспекти от социалната сигурност, като политиката за връщане в училище на деца, които по една или друга причина са отпаднали от образователната система. Оценена е средата за сигурност в съответствие с дефинираните национални интереси. Представена е работата в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност. Като един от основните рискове за националната сигурност на страната са посочени неблагоприятните демографски тенденции, както и недостатъчната конкурентоспособност на икономиката. В частта, която попада в рамките на компетенцията на Комисията, вносителят акцентира върху Визията и дългосрочната политика на Министерството на младежта и спорта за качествено младежко развитие, което стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури за успешното им адаптиране и реализация в обществения живот. на младежта и спорта за преустройство на системата за физическо възпитание и спорт като задължителен компонент на политическите, икономическите и социалните промени в обществото. Изведен е изводът, че спортът е най масовото институционализирано социално движение в света, чиято основна функция е социализацията на лица от различни етноси и култури с главна цел осъзнаване и възприемане на единни норми и ценности, необходими за поддържане на социалния ред в национален, регионален и световен мащаб. Националната стратегия за развитие на спорта 2012 – 2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България 2017 – 2021 г. на на Министерството на младежта и спорта инициира и приведе в изпълнение Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018 – 2020 г., чието главно предназначение е да обедини усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и частни организации за утвърждаване на физическото възпитание, спорта и спортно туристическите дейности като средство за подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението, но и да разшири кръга на обхванатите от „организирания спорт за всички“ социални групи. Важни цели на Програмата са издигането на спортния престиж на нацията чрез прилагане на успешните европейски и световни практики в областта на физическото възпитание и спорта, насърчаването на физическата подготовка и двигателната култура на населението, стимулирането на спорта за високи постижения, модернизацията на наличната спортна инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие със завишените потребности на гражданите от системни занимания с физически упражнения През 2018 г. в дейността на Министерството на младежта и спорта на преден план е изведена сигурността на гражданите, без да се подценяват задачите по отбраната, външната политика, разузнаването, тъй като повече от всякога става очевидно, че същинският смисъл на понятието „национална сигурност“ са неприкосновеността, свободата и достойнството на отделния човек. В този смисъл Министерството на младежта и спорта е неделима част от националните приоритети по неутрализиране на рисковете и заплахите за страната и нейните граждани. Въз основа на проведеното гласуване с 10 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2019 г.“ Благодаря Ви, господин Ченчев. Уважаеми народни представители, с това приключихме днешното пленарно заседание. По тази точка Народното събрание ще продължи с изчитането на следващите доклади и разискванията. Следващо редовно заседание – утре в 9,00 ч. Закривам заседанието.